po pitanju ove tačke dnevnog reda, kada se uopšte govori o temi autoputa od Beograda, pa da kažemo sredinom Srbije, preko zapadne Srbije ka Crnoj Gori, postoji samo jedna nesporna stvar, a to je da nam je ovaj autoput preko potreban. Sve drugo je sporno i o tome ću govoriti.Za sve građane Srbije koji žive posebno na prostorima zapadne Srbije ovaj autoput je životno pitanje. Kad kažem životno pitanje, to često biva u bukvalnom smislu ove reči, dakle, pitanje života i smrti, odnosno pitanje preživljavanja svih onih koji putuju Ibarskom magistralom, koja odnosi toliko ogroman broj života na godišnjem nivou.Kakav nivou.Kakav je odnos gotovo svih vlasti prema zapadnoj Srbiji u poslednjih više od pola veka, zaista je vredno da se podsetimo. Još iz komunističkih vremena zapadna Srbija, kao neki bastion antikomunizma, bila je u zapećku i bila je na svaki način tretirana kao neki zaboravljeni deo Srbije. Dovoljno je da napomenem možda i sastav aktuelne Vlade Republike Srbije u kojoj su svi ministri iznad Save i Dunava i nema nijednog ministra ispod Save i Dunava, kamoli iz Zapadne Srbije. Takav je bio odnos i prema ovome autoputu, godinama i decenijama unazad.Dakle, zapadna Srbija, posebno, rekao bih, Raška oblast, jednostavno je zaboravljena od države Srbije. To nije samo odnos ove vlasti. To je odnos praktično svih vlasti u prethodnih mnogo, mnogo decenija. Tamo nema investicija, tamo nema novog zapošljavanja, tamo nema rešavanja putne infrastrukture, tamo nema ministara ili, da tako kažem, važnih državnih funkcionera u Beogradu. Jednostavno, zapadna Srbija, posebno, opet ponavljam, Raška oblast, posebno status srpskog naroda, interesa države Srbije u Raškoj oblasti je uvek bio doveden u dobro je ovde rečeno od strane jednog kolege narodnog poslanika da EU, da Svetska banka, da nijedni ti famozni naši zapadni partneri nisu imali interes za ovu deonicu autoputa, vrlo interesantno. Naravno da nemaju interes za one deonice autoputa koje su od interesa srpskog naroda i države.Znači, ovaj autoput je žila kucavica srpskih integracija, povezivanja između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Upravo Raška oblast je tromeđa, ključno saobraćajno čvorište između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Pa, zašto bi Svetska banka i EU imale interes da povezuju srpski narod na Balkanu? To je naš državni interes, koji kao što vidite kasni decenijama i decenijama. I, na kraju, kada se na jedvite jade došlo uopšte do rešavanja pitanja ovog autoputa, onda je napravljen jedan zajam između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana, koji je po mišljenju srpskog pokreta Dveri problematičan po mnogo osnova. Šta ovde nije sporno? Ovde nije sporan interes Republike Azerbejdžan kao zajmodavca. Njima svaka čast. Oni su ljudi napravili takav sporazum kojim mogu da se ponose.Oni, pre svega, nama daju kredit u visini od 300 miliona evra na 15 godina sa kamatom od 4%. Znači, to je prvi osnov po kome oni dobro zarađuju. Svaka čast. To nije jedini osnov po kome oni zarađuju, jer bilo bi normalno da negde, ako nemamo sopstvena sredstva, da se zadužimo da bismo uopšte mogli da izgradimo autoput koji nam je potreban.Problem je u tome što 51% izvođenja radova oni zapravo prisvajaju za sebe, tj. azerbejdžanska kompanija „Azvirt“ sprovodi, zapravo, izvođenje radova na ovome autoputu, a koliko je to 51% od izvođenja radova, da li je to polovina od ovoga kredita koji dobijamo? Oni zapravo vraćaju sebi, upumpavaju ljudi u sopstvene resurse, u sopstvenu zaradu i time zarađuju mnogo više od onih 4% kamate. Znači, svako ko tvrdi da je ovo mala kamata ili da je povoljan zajam zapravo falsifikuje istine. Nije istina. Mnogo je veća kamata kada se uzme u obzir koliko ova azerbejdžanksa kompanija zarađuje i koliko oni zapravo sami sebe kreditiraju. To je pametna država. Ona jednostavno kreditira svoju domaću privredu, svoj izvoz i zarađuje na nama, što je naravno njihov interes.Postavlja se pitanje, naravno, šta je ovde naš interes? Imamo situaciju da po ovom ugovoru, odnosno Sporazumu Republika Azerbejdžan može da obustavi isplatu uvek kada nije zadovoljna načinom načinom funkcionisanja izvođenja radova, finansijskih dokumenata koji reguliše ove isplate i sve ostalo. Takođe, ova azerbejdžanska kompanija može da nam ponudi bilo koju cenu radova koje izvodi. Dakle, može da nas ucenjuje visinom ovih radova, cenom i svega drugog što je njihov interes, da oni opet finansijski prođu što bolje u ovom sporazumu. Opet kažem, njima svaka čast, pitanje je naše pregovaračke strane da li je naš domaći ekonomski interes ovde branjen na pravi način. Našim podizvođačima se daju oni rizičniji, teži, jeftiniji poslovi,

Ukinute su carine na uvoz robe iz Azerbejdžana. Oni naplaćuju, kao što je slučaj sa kamenim agregatom koji naplaćuju 35 evra po kubnom metru, iako on košta otprilike 21 evro. Ne plaćaju PDV, ni druge poreze ni na kakve transakcije u vezi sa ovom aktivnošću. Kada sve to saberete to nije 4% kamate, već je mnogo, mnogo veći ekstra profit koji Azerbejdžan izvlači iz ovog sporazuma, što je naravno njihov logičan ekonomski interes.Imaju oni tu i neka politička uslovljavanja u ovom sporazumu, tipa da moramo biti u članstvu Svetske banke ili, ne znam, MMF-a i ne znam kojih međunarodnih monetarnih institucija, i ako nismo, opet će, kao u nekim drugim slučajevima, kada nisu zadovoljni, ovaj sporazum biti ukinut, odnosno moraćemo odmah da pristupimo isplati svih preostalih rata rata i kamata. Naravno, uslovljavaju nas da ne možemo uzimati robu i sarađivati sa bilo kojim zemljama sa kojima Azerbejdžan nije u dobrim diplomatskim odnosima ili ih uopšte nema. Šta to govori? Da ljudi znaju da naprave međunarodni sporazum koji je apsolutno u njihovom interesu, koji perfektno štiti sve njihove interese. Zaista im se mora odati apsolutno priznanje da ljudi znaju da rade svoj posao.Ovde se postavlja pitanje – da li naša država… Ovde se naravno radi o bivšem režimu Borisa Tadića, ali vidimo da i ovaj režim ide utabanim stazama

Da li je ovde zaštićen naš ekonomski interes?Tu želim da poentiram u sledećem razmišljanju. Naravno, da treba naći izvor finansija za finansiranje ovakvih krupnih infrastrukturnih radova, kao što je izgradnja autoputa. Da, svi se slažemo, neophodan nam je taj autoput. Istina, država ga je decenijama unazad stavljala u drugi plan, jer je zapadna Srbija i Raška oblast morala biti zaboravljena, ali dosetili smo se da bi možda imalo smisla i da zapadna Srbija ima normalan autoput. Dosetili smo se da bi možda imalo smisla da se bolje infrastrukturno povežemo sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, ali onda se postavlja pitanje – odakle nam pare, odakle nam finansije za ove radove?Logično je da će prvi izvor finansija, koji će pasti na pamet, biti međunarodni zajam, međunarodno kreditiranje, itd. ministru finansija postavljam to pitanje – da li je ovo bio jedini mogući način finansiranja izgradnje ovog autoputa, da li je ovo bila jedina adresa na koju smo se mogli obratiti za ovaj zajam, da li može zajam da se uzme na nekim drugim stranama sveta, da li ima nekih drugih zajmodavaca, da li bi oni bili možda povoljniji, da li bi izvlačili manji ekstra profit, nego što je to Azerbejdžan izvukao iz svega ovoga? Drugo pitanje, gospodine ministre, a koje je ključno, da li smo mi mogli ovo da finansiramo iz sopstvenih prihoda?Tu dolazimo do one najveće tabu teme svih vladajućih režima u poslednjih 15, 16 godina, odnosno posle 5. oktobra, a to je tabu tema primarne emisije, odnosno strogo kontrolisanog štampanja državnog novca koji se nikada ne daje ni u kakvo zatvaranje budžetskih rupa, u bilo kakvu potrošnju ili bilo šta drugo što izaziva inflaciju, već isključivo u domaću proizvodnju, u velike infrastrukturne radove, u domaće banke i u sve ono što treba da pokreće pokreće proizvodnju, zapošljavanje i punjenje našeg budžeta.Da li smo, gospodine ministre, mi mogli da štampamo naš novac, odnosno državne obveznice koje bi otkupljivala Narodna banka Republike Srbije koje bi potom bile isplaćivane iz budžeta, kao što vraćate i ovaj kredit, gospodine ministre, i koji bi samim tim pokrenule taj finansijski krvotok unutar našeg sistema? Zašto mi to verovatno nismo mogli? Zato što smo imali iz 2012. godine i kasnije uslovljavanje od strane MMF-a da se zabrani NBS da otkupljuje državne obveznice. Opet ponavljam, ovde se ne radi o finansiranju budžetskog deficita ili potrošnje, što bi dovelo do inflacije, već ulaganja u izgradnju infrastrukture i razvoj privrede što bi direktno vodilo povećanju

Tu ne bi bilo ekstra profita za nijednog stranca. Tu bi sav ekstra profit, odnosno jedan lanac finansijskog funkcionisanja ostao u ovoj državi. Mi štampamo pare, mi plaćamo naše građevinske firme, te građevinske firme plaćaju naše radnike, za rad tih radnika se plaćaju porezi i doprinosi, ti porezi i doprinosi ulaze u budžet, te firme ulaze u ovaj budžet kroz svoja poreska i, na kraju, se taj budžet puni i okreće čitav lanac finansijskog funkcionisanja, koji je ekonomski interes ove države.U ovom sporazumu ja vidim isključivo ekonomski interes Republike Azerbejdžan. Ne vidim ekonomski interes Republike Srbije, i to je problem koji Srpski pokret Dveri ima sa svim post petooktobarskim režimima, koji su zapravo uvek između stranog i domaćeg ekonomskog interesa u prvi plan stavljali interese stranaca, Svetske banke, MMF-a, raznih međunarodnih monetarnih fondova ili stranih multinacionalnih korporacija.Mislim da je došlo krajnje vreme, gospodine ministre, da ozbiljno razmislimo o alternativnom ekonomskom modelu. Neoliberalizam je poražen na nivou čitavog sveta. Sve države sveta se vraćaju sopstvenim ekonomijama, sopstvenim valutama, ukidanju valutnih klauzula, domaćem bankarstvu, investiranju iz domaće štednje i svemu onome što je klasična ekonomija, rekao bih, na koju su se razvile sve države sveta koje su se ikada u istoriji razvili.Zaboravite, gospodine Vujoviću, strane investicije, zaboravite ovakve sporazume koji su u interesu stranaca. Hajde malo da vidimo naš domaći ekonomski interes. Imamo još puno posla. Imamo još puno stvari koje treba da završimo na ovome putu saobraćajnih srpskih integracija, na ovome putu stvaranja jednog značajnog saobraćajnog čvorišta u Raškoj oblasti između Srbije, Republike Srpske i Crne da se tu nadovežem na kolegu koji je pominjao tu veoma značajnu dilemu da li nastavak ovog kraka auto-puta ka Crnoj Gori treba da ide preko Pešterske visoravni, što je možda kraće, ali sigurno nije pametnije ili preko Zlatibora i Zlatara zašto postoji ogroman interes, kako razvoja domaćeg turizma Zlatibora, Tare i Zlatara, tako broj vozila koji je mnogo veći, koji će saobraćati tim putem, deset opština Zlatiborskog okruga, koji će biti povezani, Aerodrom „Ponikve“ koji će biti uključen u civilni saobraćaj na toj trasi auto-puta, jeftinijih troškova održavanja putne infrastrukture u zimskom periodu nego sigurno na Pešterskoj visoravni, velikih snežnih nanosa koji su karakteristični za Peštersku visoravan, koji mogu biti problem funkcionisanja auto-puta, dok Peštersku visoravan treba ispoštovati na drugi način: formiranjem nacionalnog parka, ulaganjem u domaću poljoprivredu i, naravno, krakom auto-puta koji bi bio okrenut ka Pešterskoj visoravni.Dakle, mnogo je ozbiljnih tema koje su preostale u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda i mislim da apsolutno naša poslanička grupa ne može podržati ovo potvrđivanje Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu sa Vladom Republike Azerbejdžan, jer u svemu ovome ne vidimo naš domaći ekonomski interes.Kada gospodine ministre budete obezbedili da ekstra profit ostaje u ovoj državi, kada zaposlite domaću građevinsku operativu, kada stavite u funkciju domaće banke, kada stavite u funkciju Narodnu banku Srbije, koja neće više služiti interesima MMF i Svetske banke, nego će služiti našem domaćem ekonomskom interesu, tada ćete dobiti podršku Dveri za neke slične inicijative.Nama su auto-putevi potrebni, ali auto-putevi treba da se grade u našem domaćem ekonomskom interesu. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, osnovni problem s kojim se mi suočavamo u sferi saobraćaja i građevinskih investicionih radova prostornog planiranja, je ministar tog ministarstva Zorana Mihajlović. Zorana Mihajlović neprekidno sputava sklapanje svih mogućih poslova sa Rusima, Kinezima, Azerbejdžancima i drugim firmama koje nisu američke ili evropske.Problem sa izgradnjom Koridora 11 je izmišljen. Potpuno izmišljen, da bi se jednostavno azerbejdžanske firme izbacile sa srpskog tržišta. Kakav je ovde ugovor koji je još ministar Mrkonjić sklapao 2012. godine? Kakav je sporazum postignut? Da, 49% obaveza izvršavaju naše firme, kao podizvođači, a šta se dešava u praksi? Šezdeset posto, čak čujem jutros informaciju do 80% da su angažovane domaće firme. To sa zapadnim bankama ne možemo da postignemo.Svetska banka i ove dve evropske banke, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka, uzimaju 2% kamate, ali one apsolutno odlučuju ko će biti izvođači radova i onda nam se desi da poslove dobiju na brzinu sklepane firme, ljudi koji imaju određeni uticaj u ovim bankama, da bi ostvarile ogroman profit, a vidimo da se tim firmama, poput „Alpine“ dešava i da propadnu u našoj zemlji i da nas ostave u dodatnim dugovima. Zbog toga je mnogo opasnije uzimati kredite od Svetske banke i ove dve evropske banke.Ugovor banke.Ugovor koji je potpisan sa Azerbejdžanom mnogo je sličan ugovoru koji je napravljen svojevremeno sa Kinezima, povodom mosta Mihajla Pupina, kako ga narod popularno naziva Kineski most. Mi smo videli kakvo nam je iskustvo sa mostom generala Draže Mihajlovića, nikako da mu to ime ozvaniče iako se narod izjasnio ogromnom većinom da želi to ime.

Iako su Kinezi želeli mnogo svojih radnika da zaposle i mnogo svoje opreme da ugrade itd.Ovde imamo slučaj sa azerbejdžanskom firmom da skoro sav građevinski materijal koristi iz Srbije. To je ogromna korist, ali Zorana Mihajlović je žena sa zadatkom. Ona ima misiju, što Srbiji gore, to njenim šefovima bolje. Zato je forsiraju za ministra u svim naprednjačkim vladama do sada i planiraju za predsednika republike. Dobro, to nije problem to ćemo ili Maja ili ja da je zbrišemo već u prvom krugu… **Maja Poslaniče, ovo je duhovito, ali molim vas da se vratimo na temu. **Vojislav Šešelj** Nije ovo nimalo duhovito. Ovo je problem sa kojim se suočavamo. Nedavno je izmislila da je nivo kolovoza u tunelima koji su nedavno završeni za 30 centimetara viši od dozvoljenog

firma dovlači sa ruskog gradilišta ogromnu mašinu da bi strugala put ili da bi strugala tavanicu tavanicu tunela, kako se to stručno zove, ne znam, bez ikakve potrebe. Koliki su troškovi prevoza te mašine i koliko sada njihova gradilišta u Rusiji ispaštaju.Naše firme koje su rado viđene npr. na ruskom tržištu i neprekidno tamo angažovane i koje su ranije radili po Africi, po arapskim zemljama, sada su propale. Mnoge su propale, a druge jedva sastavljaju kraj sa krajem, jer je počelo forsiranje divljih firmi sa zapada.Ko je počeo? Zoran Đinđić,

da bi ta firma dobila posao celu Srbiju da asfaltira. Nisu ovo tone, hektolitri tvoga piva Kena, nije to pivo. To je asfalt kojim je cela Srbija asfaltiran.Zato je došlo do sukoba izmešu Surčinskog i Zemunskog klana. To je ranije bio jedan klan. Oko podele novca od asfaltiranja. Zbog toga je Đinđić platio glavom, a vi ste zataškavali 12 godina istragu.(Boško

govor, pustite poslanike da dobacuju. **Vojislav Šešelj** Moram malo sa njima da polemišem. Ne mogu svaki dan sa naprednjacima, iako mi je sa naprednjacima draže. Oni su još na konju, a ovi su odavno sjahali.Nisam ja rekao – ispod konja. To je ovaj što je omogućio Tomi Nikoliću da diplomira. On kaže.Dakle, ovo je čista podvala za 30 centimetara zbog koje Zorana Mihajlović mora u zatvor, a ne samo da bude smenjena. Toliko nam je to štetu nanelo. Ministar Vujović zna da je to teška podvala. I da je ustanovljeno da je podvala i lično sam se uverio. Pazite, ona sad rukovodi Ministarstvom iz koga je sve stručnjake razjurila. Nema ni jednog stručnjaka. Nema inženjera u Ministarstvu,

koja nije u stanju da se snađe na različitim poslovima. Haos je pravi napravila.

I on se prevario pa je ugovor sklopio sa firmama koje nisu američke i zapadno evropske, pa sad to menja, pa se prilagođava, pa je u panici, itd. Nije Nije meni žao Đukanovića što ga njegovi američki zaštitnici sada u svemu ovome dodatno ponižavaju.Šta je država ovde dužna kad je već došlo do ovakve situacije? Prvo da da nalog glavnom izvođaču da sve ono što je ruinirano vrati u pređašnje stanje,

koji sve ove situacije predviđa i striktno reguliše. Zašto se ne primeni?Drugo, šta nam radi još to Ministarstvo? Upropasti nam poljoprivredu ove godine. Novine pišu – smanjen izvoz voća u Rusiju.

nego je ministarka zakočila izdavanje dozvola za naše auto-prevoznike. Raspitajte se malo kod domaćih auto-prevoznika kako je sada teško dobiti dozvolu. Dobijanje dozvole za međunarodni promet roba je danas mnogo teže nego što je bilo i pod dosmanlijama, zahvaljujući Zorani Mihajlović.I Todorović ima problema sa dozvolama. Kod vas je dobijao zahvaljujući, pre svega, ministru Mrkonjiću koji je tu bio najobjektivniji, ali naravno, bio je u strukturi vaše vlasti. Ali ste vi Zoranu stvorili i predali je na upotrebu naprednjacima. Ona je iz G17 plus, Regioni Srbije, kako se to zove. Svi ste vi izmešani kao celo. Pustite me da iskoristim ovo svoje vreme.Šta nam se još dešavalo oko ovog koridora? Neverovatne stvari. Ovde su nas ometali razni veštački skandali. Seča hrasta - koliko je trajao skandal? Jel se mogao hrast zaobići? Jeste , s malom intervencijom u projektu.

ima ogromno iskustvo, viševekovno, hiljadama godina građeno. Zavetni hrast nije trebalo obarati. Neko ga je namerno oborio. Ko? Ja ne vidim nikog osim Zorane Mihajlović.Pa nam se desilo onda da su bujice oštetile mostove u izgradnji i sl.

zaključen 2. februara 2012. godine, imao je u sebi predviđenu mogućnost izmena i dopuna, a to je predviđeno i našim Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Ali je taj zakon predvideo i da Vlada RS obaveštava Narodnu skupštinu o izvršenju međunarodnih ugovora.Koliko ja znam, ni jedan izveštaj te vrste nije podnesen, a koji se odnosi na sporazum sa Vladom Azerbejdžana. Jel to istina? Nažalost, srpski radikali u prošlom mandatu nisu bili u Narodnoj skupštini. Evo vi koji ste bili jel se sećate? Nikad to nije bilo.Srbija se zadužila, a sredstva zajma su prebačena na azerbejdžansku firmu. Dakle, azerbejdžanska banka, sredstva na azerbejdžansku firmu, 4% kamate godišnje. To nije mali iznos kamate, ali nije ni preterano veliki, ako se imaju u vidu druge pogodnosti tog kredita.Šta je za nas najbolje? Za nas je najbolje da naša Vlada izdaje koncesije kod radova ove vrste. Ali te koncesije su izbegavali socijalisti i dosmanlije i naprednjaci.Moram posebno sad da produbljeno obradim to pitanje zašto se beži od koncesija, iako su one najpogodnije. Kod koncesija je najteža zloupotreba. Vi ste nekome dodelili koncesiju, imate obaveze prema njemu, a on se snalazi kako zna. Ali nema ovih sa strane koji uleću, koji traže procenat, koji traže privilegiju kod isporuke materijala, koji traže ovo ili traže ono.Taj ono.Taj kredit je stavljen na raspolaganje do 4. maja 2016. godine. Rok je istekao. Ovde nam saopštavaju da je iskorišteno 80% kredita. I taj podatak je sumnjiv. Kažu da je ova ratifikacija potrebna da bi se povuklo onih 20% i isplatili podizvođači.Ubacićete vi i priču o privremenim i konačnim obračunskim situacijama, kao da je kompletan posao završen.

Po finansijskom sporazumu Republika Srbija ima obaveze prema azerbejdžanskoj banci, a po ugovoru o izgradnji međusobne obaveze imaju Republika Srbija i azerbejdžanska firma s kojom je sklopljen taj sporazum.Ali, možda ćete se iznenaditi, mi znamo i ovo. Na dan 31. oktobra 2015. godine, prema zvaničnim podacima, od 300 miliona evra iskorišćeno je 202.244.417. Znači, u pet meseci 2016. godine, ostalo je još oko 98 miliona. Prva otplata ovog zajma počela je 23. novembra 2015. godine.Poslednja rata ovog zajma mora da se plati 23. novembra 2017. godine. Do 23. novembra 2016. godine Srbija po osnovu otplate glavnice ovog zajma mora da plati 16.179.553 evra. Sve ovo ste vi napisali u budžetu za 2016. godinu, tamo sam ja to našao, a sad ste zaboravili šta vam stoji u budžetu. To su podaci o stanju javnog duga, na kraju krajeva.Petlja kod Ljiga nije završena,

Dakle, kako vi to možete da radite ovde nije jasno. Završite petlju kod Ljiga. Kakva je svrha otvaranja ove deonice, ako ta petlja ne bude urađena pre toga? Ima li svrhe? Ili ono što je ministarka Zorana Mihajlović govorila nekima, da su gradili autoput

kao odgovorna politička grupacija važnost ovog zakona za dalju realizaciju projekta završetka autoputa.Ne bih ulazio u detalje koji su malopre pominjani, ali jednostavno ne mogu da se ne osvrnem na neke neprincipijelne komentare, pogotovo onih koji su učestvovali u gašenju domaćih banaka, koje ni danas nisu čak ni stečajevima do kraja uspele da budu ugašene, za time da nemamo domaći bankarski sistem i da moramo da se oslonimo na strane banke i strane investitore.Ne mogu da razumem komentar o datim damping cenama, a da ispod tih cena naši građevinci daju još niže cene i pojavljuju se kao podizvođači po damping cenama. To je jednostavno za mene nelogično i ukazuje mi na dve stvari - ili neko namerno uništava preduzeća kojima rukovodi, ili su cene koje naši izvođači očekuju nerealno visoke, nekonkurentne na tržištu, uz svu moju želju da u Srbiji rade i od svih investicija isključivo samo prihoduju domaći izvođači i radnici koji rade u našim firmama.Možda bismo i ranije završili mnoge puteve da se nismo raspravljali o trasama. Ja danas nemam taj uslovno rečeno teret, jer pravac Obrenovca je u svakom slučaju na koridoru ovog puta i mogu samo da budem nestrpljiv kada će i deonica od Beograda do Obrenovca krenuti da se radi, ali izraziti lokal šovinizam, moram ga tako nazvati, je u prethodnom periodu očigledno mnogo toga remetio. Znate, nisam siguran, da trasa ne ide nekim drugim putem, da neke poslaničke grupe danas ne bi izjasnile da glasaju drugačije u odnosu na ovaj tekst zakona.Mislim da je to neodgovorno i da mi zaista kao članovi ovog parlamenta treba da se izdignemo iznad nekih lokalnih pogleda i da gledamo Srbiju kao celinu. Za Srbiju je jako važno da razvije infrastrukturu, da razvije puteve, jer, verujte mi, ni investitor „Meita“ ne bi došao u Obrenovac, ne bi se stvorila dobra pozicija za otvaranje novih radnih mesta da ne postoji velika izvesnost da će upravo infrastruktura i autoput, koji mora proći kroz Obrenovac, da nije bio jedan od verovatno odlučujućih faktora da se tu dođe.Slažem se da je turizam nešto što krasi neke krajeve koji su pomenuti, ali moramo voditi računa i o ravnomernosti. Treba stvoriti uslove sa infrastrukturom da se turizam i poljoprivreda razviju u onim krajevima koji sada trenutno nisu tako dostupni kao neki koji su uspeli da razviju turizam, jer je važno da Beograd ne postane više jedino mesto u kojem se radi i živi, već da stvorimo uslove da ljudi tamo gde su rođeni, tamo gde su navikli, tamo gde žele da ostanu, mogu da od svog rada žive pristojno, kao da se nalaze u samom centru Beograda.Očekujem da ćemo dobiti potpunu informaciju o tome, ali uz uzimanje potpuno objektivnih elemenata, kao što su ogromne elementarne nepogode ili viša sila, kako se to koristi u nekim drugim prilikama, šta je to stvarni razlog zašto se ipak kasnilo sa svim ovim radovima. Uzeti te objektivne faktore u obzir na jedan prilično realan način, ne zato da bismo tražili i našli isključivo krivca, već da bismo videli gde su propusti, ako ih ima, i za neke buduće faze završetka ovog puta i buduću gradnju infrastrukture predupredili moguća kašnjenja i trpeli posledice koje možda i nisu nužne.U svakom slučaju, pozdravljam ovakav način finansiranja, jer mislim da je on višestruko koristan za investicije u Srbiji. Siguran sam da je Vlada Republike Srbije svaku takvu priliku iskoristila i treba iskoristiti, a od toga koliko korektno budemo propratili te investicije, koliko budemo odgovorni prema njima, verovatno će nam se to višestruko vratiti i kroz sniženje kamata i kroz nove investicije upravo onih koji dolaze zato što imaju korektne i pristojne namere, da na pristojan način zarade u Srbiji, a ne na ono, što kažem iznuđenu poziciju da nam kamate budu enormno visoke samo zato što smo bili u jednoj fazi dovedeni u situaciju da moramo po svaku cenu da se zadužujemo.Vi to bolje znate od mene, ja nisam ekspert iz te oblasti i ne bih hteo da ulazim u taj deo, ali su i u tom delu jasni napori republičke Vlade, jer se uspelo nakon ovih izbora da se stvori još jedna pozicija da Srbija potvrdi političku stabilnost, a siguran sam da će se to odraziti i na mogućnost daljih reprograma kredita koji nas čekaju sa nižim kamatama, što će očigledno dati dobre efekte u sanaciji onoga što je ova Vlada dočekala dočekala kada se prihvatila ovog ozbiljnog i odgovornog posla. Hvala. prva stvar kada je u pitanju ovaj zajam, poštovani poslanici i uvaženi građani, poštovani ministre, jeste činjenica da se kasni sa radovima. Iako smo imali

kredita iz ugovora.Dakle, od 300 miliona evra – 240 miliona evra, ostalo je još 60 miliona evra koje Vlada Republike Srbije treba da povuče i da se ovaj posao završi, naravno, sa ogromnim kašnjenjem. Penali koji će za Srbiju predstavljati, kao i uvek, problem su negde oko 125 miliona dinara, zatezne kamate koje će plaćati, naravno, građani Srbije, kao i uvek što plaćaju neodgovornost političara i Vlade Republike Srbije koja nema adekvatna rešenja, znanje i sposobnost da jedan posao koji je zaključen 2012. godine završi u roku.Vi kažete da je tehnička Vlada kriva, to ste rekli u svom izlaganju. Ja se slažem sa vama da je tehnička Vlada kriva. Tehnička Vlada je kriva, iz prostog razloga što su se mnoge stvari radile mimo parlamenta i mimo zakona i kontrole i smatram da je to nešto što Srbiju apsolutno na osnovu vašeg ponašanja i ne treba da iznenađuje. Nekoliko meseci ste radili van bilo kakvog okvira kontrole i prisustva narodnih predstavnika i u tom smislu se potpuno slažem sa vama da je tehnička Vlada odgovorna za kašnjenje koje je pred nama.Ako uzmemo u obzir sve šta se dešavalo i događalo, a u pitanju jeste i izgradnja Koridora 11, koga potresa ovih dana jedna velika afera izgradnje tunela, čitali smo u medijima da ti tuneli nisu u najboljem stanju, da smo potrošili ogroman novac za izgradnju tih tunela i da će biti angažovane, da će „Planum“, koji je podizvođač, biti u obavezi da nadoknadi tu štetu, da će ispraviti sve ono što nije valjalo, ali se ne govori čija je to odgovornost. Ukoliko se ne varam, evo, tu je Milutin Mrkonjić, pa možda može i on da potvrdi ove tvrdnje, koridori su ti koji su vršili nadzor nad gradovima, kada je u pitanju posao izgradnje tunela.Zorana tunela.Zorana Mihajlović je donela izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i po tom zakonu je Koridor bio u obavezi da raspiše tender, ukoliko se ne varam, za nadzor. To nije urađeno. Afera nastaje iz prostog razloga što se nije poštovao zakon za koji je odgovorna Zorana Mihajlović. Ministarstvo kada utvrdi da se ne poštuje zakon, ministre Vujoviću, to bi vi odlično morali da znate, Ministarstvo mora da zaustavi sve radove.

izvođač, a Ministarstvo to plaća. To je novac za koji se zadužuje Srbija, garantuju građani Srbije, naravno, za svaki dinar koji smo pozajmili i to je jedan neodgovoran način kako se ophodimo prema zajmu, kako se ophodimo prema novcu koji nam je neko pozajmio.Kada Ministarstvo ne zaustavi radove, što je po zakonu njegova obaveza, ukoliko koridori ne raspišu tender za nadzor, pošto koridori nisu raspisali tender za nadzor, oni su sami vršili nadzor i ustanovili da se nešto bitno promenilo kada su radovi na tunelima u pitanju. Radi se o Šaranima i Brđanima, dva tunela koja koštaju više desetina miliona evra. Imali smo nekoliko Imali smo nekoliko tekstova u medijima koji su govorili o tome da je 30 centimetara razlika u odnosu na projekat, da veliki šleperi ne mogu da prođu kroz njega, odnosno da mogu, ali samo po sredini trake, da ne mogu da budu u upotrebi itd.S jedne strane, ne bi imali ovaj problem i ne bi imali ove sumnje, a mi do kraja ne znamo o čemu se radi, da se poštovao Zakon o planiranju i izgradnji, što ministarka Zorana Mihajlović apsolutno nije radila i ne bi danas došli u ovu situaciju da obmanjujemo javnost, da li je potrebno da sada neko drugi dobije posao, bez tendera i da se „Planum“, kao firma koja 20 godina radi u Rusiji i nije imala nikada nijednu zamerku od strane onih koji su je angažovali, da li će danas „Planum“ da završi ove tunele, koji su možda potpuno u redu, ali da to bude povod i da ovaj medijski spin bude povod da se „Planum“ izbaci iz posla, da bi se u posao bez tendera ubacila firma koja je u bliskim vezama sa vladajućom strankom i koja danas asfaltira sve u Srbiji.

Da li će podizvođač da bude sada druga firma, a ne „Planum“, zbog medijskih spinova oko tunela koji su možda i sasvim u redu? Mi to ne možemo da znamo jer nije bio raspisan tender za nadzor tih radova. Dakle, ovo je sumnja sa naše strane, a sve vreme se igramo sa vremenom, sve vreme se igramo sa kamatama zateznim koje moramo da platimo, sve vreme se igramo sa rokovima koje konstantno probijamo i sve vreme se igramo sa novcem koji na kraju moraju da vrate građani Srbije.Malopre Srbije.Malopre smo čuli ko je asfaltirao, ko je optuživao za neki prethodni period, ali nikako da izgovorite ime onog ko asfaltira danas u Srbiji.

ostati u ovom poslu ili će ih ministarstvo kao podizvođača izbaciti iz ovog posla i celokupan posao dati firmi koja je bliska vrhu SNS? To je pitanje koje postavljamo kao odgovorni ljudi, zato što nemamo činjenice jer nije raspisan tender za nadzor od strane Ministarstva za građevinu, što je po Zakonu o planiranju i izgradnji obaveza ministarke Zorane Mihajlović. Ukoliko nije raspisan tender, morala je da zaustavi radove, da se ne bi dogodilo da danas mediji ili tabloidi spekulišu o tome da li je „Planum“ završio posao kako treba ili ne. U prvom slučaju je prekršen zakon, odgovornost je na ministarki Mihajlović. U drugom slučaju nameštate posao za nekog vašeg tajkunskog partnera.Druga stvar, građani Srbije su veoma zabrinuti kada su u pitanju krediti. Vi, kao čovek koji je veoma blizak politici MMF-a u Srbiji, kao neko ko je link sa MMF-om u Srbiji, kao čovek koji je vrlo držao do toga da se sve što MMF traži od nas ispuni, što nije sporno, samo mislim da to radite na pogrešan način, gospodine Vujoviću, niste bili tu kada smo govorili o oduzimanju 4,8 milijardi od građana Srbije sa lokala, izbegli ste tu sednicu. Ministarka Brnabić je bila kao ministarka koja je sa najboljom namerom želela da diskutuje o tome, ali nije baš imala sve informacije kako i na koji način i zbog čega se to radi tzv. konsolidacija budžeta koja je tražena od strane MMF-a. Ali, građani su vrlo potreseni kada je u pitanju konstantan dug koji raste iz sekunda u sekund.Godine

mi smo zadužili Srbiju za 10 milijardi evra. Da bi uzeli tih 10 i zamenili sa drugih 10 milijardi koje su povoljnije, matematika govori sledeću stvar – da dug ostaje opet 14,7, ako ste zamenjivali kredite. Ali, tada niste govorili istinu, gospodine Vujoviću, nego ste uzimali desetine milijardi evra i na dug od 14,7 ste nakalemili građanima Srbije na leđa još jedan trošak od 10 milijardi evra. Preko 70% ste opteretili GDP Srbije javnim dugom koji se u svakoj sekundi uvećava za 68 evra.Ako pogledate da javni dug Srbije se uvećava za 225 hiljada evra na sat, onda možete slobodno da uzmete i ovu aplikaciju i da od duga koji je bio 14,7 milijardi, danas imamo dug od 26 milijardi 741 miliona 410 hiljada evra i svakog sekunda se povećava za 68 evra, hiljada evra na sat gospodine Vujoviću. Povlačite zajmove, neodgovorno trošite ta sredstva, a ovde možete slobodno da se uverite u šta ste pretvorili Srbiju i sa kojom opasnošću se suočavaju građani Srbije.Evri koji otkucavaju svakog sekunda sve su bliži bankrotu koji izbegavate tako što građanima sa lokala uzimate sredstva. To je vaša konsolidacija budžeta. Svakog sekunda 68 evra, 225 hiljada evra na sat, to vam je rezultat neodgovorne Vlade Republike Srbije i onoga što predstavljate u ove četiri godine.Mislim da je hiljada evra na nedeljnom nivou nešto što je veoma veliki problem, na dnevnom, pardon, nivou, nešto što je veliki problem za one kojima su smanjene penzije. Kako ćete da objasnite onima kojima su smanjene plate u javnom sektoru, a šta ste uradili za taj novac? Gde je skoro 12 milijardi evra, kada ste za četiri godine izgradili 40 kilometara puta, u slučaju Koridora 11.Gde je taj novac? Govorili ste da ste vraćali skupe kredite, pa, evo, vidimo da niste. Na te skupe kredite, možemo tako da ih nazovemo, vi ste dodali još 12 milijardi, ne tako jeftinih. Zadužili ste se za četiri godine koliko se zadužio Josip Broz Tito, Slobodan Milošević, Koštunica i Boris Tadić zajedno, za 70 godina. A kada je u pitanju ovaj aranžman koji produžavate na dve godine, on govori o tome samo na koji način vi doživljavate svoju obavezu da novac koji pozajmljuju ljudi iz Vlade Republike Srbije, odnosno građani Srbije od druge zemlje trošite na jedan vrlo netransparentan način i stvarate afere u poslovima zbog kojih taj novac pozajmljujete.Dakle, vašom neodgovornošću i netransparentnošću i nepoštovanjem zakona doveli ste do toga da danas „Planum“ može da bude izbačen iz posla i da bude ubačena bez tendera druga firma, podizvođač bliska vrhu SNS koja će završavati kompletan posao na Koridoru 11.Ako pozajmljujemo novac za te firme, onda građani moraju da znaju ko zarađuje od ovih kredita. Mislim, da je vama potpuno jasno o čemu govorim, ovih 60 miliona evra, nadam se da ćete potrošiti u skladu sa ovim projektom na način na koji to propisuje i zakon, a ja se zaista, bez obzira što kolege dobacuju, zaista se nadam da se ovde ne radi o namernom zaobilaženju ministarke Mihajlović Skupštine Republike Srbije, koja bi mogla da odgovori na mnoga pitanja kada je u pitanju afera i kada je u pitanju trošenje novca građana Republike Srbije. Zahvaljujem.

Hvala lepo.Ne znam zašto me svaki put terate da moram da vam odgovaram na neistine koje plasirate, ali moraću redom.Znači, prvo,

što je pod uslovom ili pod pretpostavkom da nije potrebna ratifikacija dovoljno za produženje roka. Ispostavilo se kada je Vlada uputila mesec dana kasnije zahtev, tehnička Vlada zahtev Azerbejdžanu da su oni rekli da oni traže ratifikaciju i onda je procedura promenjena i u tom momentu tehnička Vlada više nije mogla da podnese zahtev pošto tehnička Vlada, kao što jako dobro znate, nema pravo da podnosi zahteve koji istražuje zakonsku, odobravanje zakona, odnosno ratifikaciju. Parlament je bio raspušten i Vlada to više nije mogla. Prema tome, mi smo onda u periodu pre 4. maja ušli u proceduru pravljenja novog sporazuma koji se danas nalazi pred vama i traži ratifikaciju.Taj sporazum je tehnička Vlada sa svoje strane pripremila i poslala Azerbejdžanu u julu mesecu. Vlada je formirana, kao što znate, 12. avgusta, a mi smo Sporazum potpisan od strane Azerbejdžana dobili 22. septembra. U najkraćem mogućem roku smo taj potpisali i vratili natrag primerak Azerbejdžanu i mi i oni paralelno idemo na proces ratifikacije sada potpisanog Sporazuma Sporazuma koji ima samo jedan izmenjen član, a to je period korišćenja sredstava kredita, jer se rok produžava za 24 meseca. Ne bi trebalo da se sporimo oko ovih činjenica, to je sve jasno. Niko nije kriv, Vlada nije imala onog momenta kada se tražilo da se menja zakon, tog momenta tehnička Vlada više nije imala mandat da to menja, radimo prvom prilikom posle toga.Drugo, što se tiče tehničkih stvari oko kredita, stvarno mi je žao što ministarka Mihajlović nije ovde, stvarno bi bilo prekoračenje mojih nadležnosti i ministarstva i mojih ličnih da ulazimo u to ko je šta trebao da uradi. Mislim, da bi bilo dobro da za te stvari koje nisu predmet današnje rasprave postavite poslaničko pitanje i dobijete konkretan odgovor, i Koridori Srbije ministarstvo će vam mislim argumentovano odgovoriti.Vraćanje na usputna pitanja, vaše komentare. Znači, žao mi je što nisam bio ovde kada se razmatrao Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Niko, nikome ništa ne oduzima, Niko, nikome ništa ne oduzima, radi se jednostavno o promeni parametara da bi se neutralisalo ono što je pre pet godina urađeno promenom tog zakona, tada je osam milijardi preraspodeljeno sa nivoa Republike na nivo lokalne samouprave, a sada smo se borili da minimalno bude vraćeno natrag, ne zato što nam to neko traži u fiskalnoj konsolidaciji, nego zato što želimo da imamo uverenja svih, naših pre svega, a onda i Međunarodne zajednice da ćemo imati strukturne instrumente lokalnih i Republičkog budžeta koji su održivi na duži rok.Ideja je da lokal ne uzima pare samo na osnovu tzv. ustupljenih poreza, nego da sam uloži veći poreski napor u razrazu i naplati sopstvenih poreza, pre svega poreza na na nekretnine i to na poslovne nekretnine i da se pritom izvrši tzv. nivelacija, horizontalna nivelacija po pojedinim poreskim instrumentima. Zakon koji je bio predložen sa takvim sadržajem je prošao javnu raspravu, ali nažalost politički nije bio usaglašen i zbog toga nije ni došao do Skupštine. Vratićemo se tom pitanju, čini mi se u roku od narednih pet, šest meseci, pošto moramo da postavimo pitanje moramo da postavimo pitanje kako ko koristi koje instrumente, pre svega sa stanovišta uticaja na poslovno okruženje.Pošto korišćenje instrumenata kao što je na primer firmarina nije samo pitanje prihoda lokalne samouprave nego je pitanje stvaranja ravnomerno poslovnog okruženja na koje investitor reaguju i samim tim utiču na razvoj lokalne samouprave, otvaranje novih radnih mesta i sve ostalo.Konačno, sa stanovišta duga, sve bi bilo ovo dobro sa tom vašom računicom da nije potpuno obrnuto. Decembra 31. prošle godine ili 1. januara, svejedno nivo duga je bio 24,81 milijardu, sa jučerašnjim danom dug je bio 24,15 milijardi to je 600 miliona manje. Srećna Srećna okolnost nam je da kursne razlike ne deluju protiv nas, ali se dug smanjuje. Ovo sve ne bi imalo sve nikakvog smisla, da elementi koji to čine ne govore tome u prilog. Mi smo tokom prvih devet meseci ove godine imali planirani deficit koji je bio sastavni deo plana, koji imamo sa fondom i sastavni deo budžeta koji ste sami ovde odobrili. Na nivou Republike 120 milijardi za celu godinu, na nivo opšte države 160 milijardi.Mi smo umesto toga imali suficit, znači, 130 milijardi bolji rezultat od onoga koji je planiran. To ne znači da je sve to ušteda, to samo znači da smo 130 milijardi, tj 1,1 milijardu evra bolje prošli i samim tim imali manju potrebu za bruto zaduživanjem, Neto zaduživanje je bruto minus otplate.Prema tome, ovde je situacija samo u tome tamo gde refinansiramo, a refinansiramo dosta stvari, ne menja se nivo duga, ali se menjaju kamate. Kamate su, koje ste videli u budžetu, 140 milijardi dinara, trebale bi sledeće godine da budu manje.Konačno, jedna poruka da se svi nalazimo na istoj talasnoj dužini. Cilj nam je da kamate budu manje od prirasta društvenog proizvoda. Znači, kada stopom rasta pomnožite društveni proizvod, koji se za sledeću godinu planira na nivou od 4.319 milijardi, kada to pomnožite i kada vidite koliki je to porast društvenog proizvoda u odnosu na prethodnu godinu, ako je ta cifra veća od 139 milijardi, koliko planiramo kamate, onda imate, takozvani primarni suficit, onda mi štedimo.Prema tome, kada sa kamatama imamo deficit, ako nam je deficit manji od kamata, a planiramo da bude manji, planiramo da bude na nivou od 2%, što je 80 milijardi, onda imamo primarni suficit i poboljšanu situaciju.To su vam reperi. To što neko izračuna 26 milijardi, ili koliko, pa je uračunat tu i lokal i dug ove firme, to nisu uporedivi podaci. Važni podaci su ako smo mi zajedno sa fondom smanjili ciljni deficit sa 160 milijardi na 80 milijardi, na pola, uključujući preuzimanje, moguće preuzimanje dugova krajem godine, o čemu ćemo razgovarati ovde u Skupštini kada za to dođe vreme, onda se nalazimo na jako dobroj putanji. Ako smo smanjili nivo duga za preko 600 miliona od početka januara do sada, i ako smo umesto deficita od 120 milijardi imali suficit od desetak milijardi, onda računajte koliko smo ispred prolaznih vremena koje smo sami sebi postavili u januaru mesecu. Replika.)Ništa pežorativno, zaista. Ministar vam je odgovorio i čak se ogradio od onih stvari koje nisu u opisu njegovog posla i nadležnosti. Rekao je da postavite pitanja nadležnom ministru kada dođe.

Hvala, poštovana predsednice.Poštovani ministre, kolege poslanici, mislim da je ova intervencija ministra pokazala koliko je loša praksa, koja očigledno postoji u ovom mandatu Skupštine.Naime, ovo je drugi zakon koji raspravljamo u Skupštini. Prvi zakon, prošle nedelje, ispred Vlade bili su gospodin Vujović, predviđen za predstavnika Vlade i njegova koleginica iz Vlade, ministarka Brnabić. Sada čujemo ministra da mu je žao što nije bio i nama je žao što nije bio, jer je, pre svega, zakon koji smo tada usvajali bio iz njegovog domena, jer smo hteli da dobijemo odgovore koje je on sada u nekoliko rečenica nam ovde dao, iako hajde da kažem, to danas više nije tema.Ali, danas iz svih ovih rasprava vidimo da bi mnogo više odgovora, i sam ministar je to rekao, mogla da da ministarka Mihajlović, koje danas nema, pa se ministar ogradio i rekao - ja ne mogu sada da vam dam sve te odgovore, a njeno prisustvo je ovde zakon nije sporan. Imali smo jedan dogovor, kredit za četiri godine, da povučemo 300 miliona evra. Nismo to uradili. Povukli smo skoro 80% i sada je napravljen dogovor sa državom, odnosno sa Vladom Azerbejdžana, da se taj rok produži za još dve godine.Sada, normalno je pitanje - zašto nismo? Šta se to desilo da mi za četiri godine ovaj posao nismo završili? Ministar kaže - ja ne mogu da vam dam taj odgovor, to je pitanje za gospođu Mihajlović. Ja isto mogu samo to da ponovim. Ne znam, sve ove naše diskusije će, čini mi se, otići onako u vetar, neće biti odgovora i mi nećemo saznati šta se to desilo, ko je odgovoran za to što ovaj posao, kredit od 300 miliona, sa kojima je trebalo da bude napravljeno nešto više od 40 kilometara autoputa na Koridoru 11 nije završen i da čujemo odgovor ovde u parlamentu na ove medijske spekulacije oko toga da li je bilo propusta na izvođenim radovima na Koridoru 11? Da li može da se proveze kamion ili ne kroz tunel? Da li će premijer, kada bude otvarao taj Koridor, voziti, kako je sam najavio, kamion, pa da li će da mu izduva gume ako eventualno fali nešto malo santimetara da bi mogao da prođe, ili ne?Pretvaramo jednu ozbiljnu stvar u cirkus. Mislim da je to loše. Molim sada ovde ministra, pošto je on član Vlade, da prenese na Vladi da kada se dogovore na Vladi, pošalju nam zakon i dopis gde kažu koji će ministri biti prisutni, da svi ministri dođu, ako hoćemo da imamo kvalitetnu raspravu i da se dogovorimo da li ćemo nešto podržati ili ne.Ja ne.Ja isto imam pitanje – šta je sa nadzorom na izvođenju radova na Koridoru 11? Da li ga je bilo u skladu sa zakonom? Da li je raspisan taj tender od strane Ministarstva ili ne? Ko je izvodio nadzor, ako ga je uopšte bilo?Zatim, da čujemo odgovor – šta je sa pre više od dve i po godine inicijativom pretvorenom u zaključak Vlade da se ukine preduzeće Koridori, jer je to ocenjivano kada je tada nova ministarka prvi put stupila na tu funkciju tog resora, prethodno je vodila jedan drugi resor, pa se onda prebacila na građevinu, pa je sad i u ovom sazivu u tom mandatu, u tom resoru, to je neefikasno, neznalice tamo sede, to treba da se ukine? Vlada donese zaključak i onda ništa. Kaže - ne može da se sazove skupština. Dve i po godine ne može da se sazove skupština koja treba da sprovede taj zaključak Vlade? Pa, ko su članovi te skupštine, ko su ti ljudi? Ko ih je imenovao, kome oni odgovaraju? Koliko su plaćeni, u krajnjoj liniji, za to, pošto je to vidim glavna tema, da se licitira ko, koliko i na koji način zarađuje?Ova diskusija danas, da je tu ministarka, sigurno bi trebala da pokrene i pitanje – na koji način uopšte funkcioniše putarska privreda u Srbiji, da dobijemo odgovore. Evo, ja sam danas prelistao novine, pa onda pored ove priče o tunelu na Koridoru 11, imamo priču o nekih 41, čini mi se, klizište na Koridoru 10, na kraku prema Bugarskoj, o tome kako će nas ispravljanje loših projekata, lošeg izvođenja radova koštati 300 miliona evra više.

sedam meseci za jedan običan posao, ne preterano, pretpostavljam, građevinski komplikovan. Kaže – bilo loše vreme, padala kiša u aprilu i maju. To je obrazloženje. Padala kiša dva meseca, sada ćemo sedam meseci duže da radimo, posao koji vredi 2,1 milijardu dinara. Da li će neko da odgovara za to?Pričali smo ovde, pošto su ovi Koridori i svi ovi radovi koji se izvode poslednjih četiri, pet godina na završetku putnih pravaca autoputeva 10, 11, puno puta su se u kampanji koristili, pošto smo stalno imali izbore, i u 2014. i u ovoj godini. Onda je zbog potrebe kampanje jedna deonica na Koridoru 10 otvorena još zimus. Nedelju dana posle otvaranja rupe od dva metra. Šta je bilo? Pa, morali smo da otvorimo, znate, rekli iz Vlade, a nismo stigli da stavimo završni sloj.Na koji način funkcioniše putarska privreda u Srbiji? To je pitanje za današnju raspravu na koje, ja se bojim, nećemo dobiti odgovor, ili ćemo dobiti odgovor – kriv je izvođač, niko to neće platiti.To više niko ne može da zna ili, kao što ministar malo pre reče za pitanje javnog duga, kaže – niko nije kriv.Ono što je meni lično najveći problem kod cele ove rasprave je pitanje budućnosti. Na koji način će se i šta će se u Srbiji graditi i raditi? Ova Vlada u raznim mandatima za četiri i po godine nije dogovorila ni jedan jedini nov kilometar autoputa. Ovo što se danas završava na Koridoru 11, što se završava na Koridoru 10, bilo je najavljeno za mart, april 2017. godine, a sada se već produžava za kraj 2017. godine

meseci. Ima veze.Šta će se to raditi kada se to završi? Da li će ovde u Skupštinu doći iz Vlade papir o tome na koji način će se finansirati i kada će se raditi deonica od Obrenovca do Beograda? Godinu dana pričamo Kinezi, dogovoreno, komercijalni kredit, ovako, onako, onda samo prestane ta tema i ništa se ne dešava.Kada će se završiti Koridor 11? Danas su se ovde opet otvorila pitanja kojom trase treba da ide. Koliko je to komplikovan posao, možda najbolje govori ono što smo danas čuli ovde. Godine 2008. je usvojen prostorni plan, krenulo se sa planiranjem, 2012. godine za Koridor 11 je potpisan kredit. Danas 2016. godine još nismo završili taj posao. Koja je to godina kada će taj Koridor 11 biti završen? Da li bilo ko to danas može da kaže? To su pitanja.Šta

Izmislili smo, moram tako da kažem, da nam je prioritet da gradimo autoput od Niša prema Prištini i Draču. Ekonomski interes za takvu izgradnju ja ne vidim. Dobro je da se povezujemo sa regionom, ali mislim da je za Srbiju mnogo važnija izgradnja Moravske magistrale, autoputa Novi Sad-Šabac koji se stalno najavljuje. Kad god dođu neki izbori, evo ih, kažu – idemo, tunel kroz Frušku Goru, prvo to, onda autoput dalje do Šapca. Gde je to? Gde je finansiranje? Da li će da dođe neki predlog zakona o nekom zaduženju za to? Za četiri i po godine ni takvo zaduženje nismo dobili. Takav predlog zakona o nekom sporazumu o uzimanju kredita, da li sa nekom državom, da li sa nekom finansijskom institucijom, nismo dobili. Toga neće biti. Imali smo svečano otvaranje jednog metra pruge. Premijer Republike Srbije, premijer Kine otvaraju metar pruge, pa onda prvo kažu biće to pruga, ići će 300 km na sat do Budimpešte kada je obnovimo, pa onda posle nekog vremena kažemo – dobro, ići će 150, ne mora baš 300 i

ne verujem da ministar Vujović može sada da da odgovore na ova pitanja. Sam je rekao da to nije iz njegovog resora. Njegovo je bilo da nam objasni kako je došlo do toga da umesto 60 dana produžetka, što je moglo bez ratifikacije, mi sada moramo da ratifikujemo ovu izmenu sporazuma. sporazuma. To je sve u redu. Ta tehnička stvar, manje-više, nije sporno. Sporna je ona suština. Šta se sa ovim parama građana Republike Srbije, jer oni vraćaju svaki kredit koji mi ovde

ne?Prosto je neverovatno, stalno kažemo da imamo problem kod izbora izvođača zato što nam je najvažniji kriterijum cena i onda se pojavljuju firme, dampinguju cene, da bi posle kroz dodatne radove naplatile višestruko viši iznos

da li je izvođač uradio ono što je trebalo ili nije uradio, pa onda jadikovku direktora preduzeća za puteve kako je on morao da prihvati tog izvođača, jer je on dao najnižu cenu. Mi smo ti koji treba da promenimo te zakone, da ako je problem to što se pojavljuju ponuđači sa najnižom cenom, a ne mogu da izvedu radove i zna se da ne mogu da izvedu radove po toj ceni, da nađemo način da se to ne dešava. Ako se to dešava, štetu imamo svi kao građani Republike Srbije, a ovaj dug, da li je on 24 ili 26 milijardi, je manje bitno, on je dug pojedinačno svakog od nas. Da li će ova Vlada uraditi nešto po tom pitanju?Danas jedino nismo čuli da je odgovorna prethodna vlast. Toga danas u diskusijama uglavnom nije bilo. Bilo je od strane jednog kolege, koji ima predlog potpuno drugačijeg ekonomskog razvoja, za koji se bojim da nije održiv. Deluje lepo kada se ispriča, ali ako ga ispratite od početka do kraja, vi vidite nekonzistentnost u tom predlogu.Bez predlogu.Bez odgovora na ova pitanja naša suštinska saglasnost za predlog ovog zakona, odnosno odobravanja ovog sporazuma je nemoguća. nemoguća. Postavlja se pitanje – da li ćemo ponovo doći u neku situaciju sa nekim drugim sporazumom za završetak, za izgradnju infrastrukturnih objekata u Srbiji? Moramo da sednemo i da vidimo gde je problem, kako da ga rešimo, a ne samo da saniramo posledice.Ponavljam moj poziv i molbu ministru da prenese kolegama na Vladi da dođu svi kada su ovakve teme, svi koji su određeni, kako bismo imali kvalitetnu raspravu i bolje odluke. Hvala.

Hvala.Danas imamo na dnevnom redu još jedan predlog zakona koji je vrlo sličan predlogu koji smo imali juče, u smislu da je to jedan leks specijalis koji se donosi samo za jednu namenu. Izgleda da je to praksa da na takav način radimo sve stvari. Za svaki projekat je Srbiji potreban jedan poseban zakon i poseban način da se stvari urede.Kada gledamo ovaj sporazum o zajmu koji dobijamo od Azerbejdžana za izgradnju ovog dela autoputa, od Beograda do Čačka, naravno, taj autoput je apsolutno neophodan Republici Srbiji, kao i mnogi drugi putevi. Međutim, način na koji finansiramo izgradnju ovog autoputa, mislim, da je pogrešan i o tome bih hteo danas da prodiskutujemo.Znači, ovaj sporazum je potpisan za vreme prethodne vlasti, da podsetim svemu ovome je prethodio sporazum o ekonomsko-tehnološkoj centrali koju smo potpisali sa Azerbejdžanom 2011. godine koje je takođe Skupština ratifikovala, vrlo slično sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su došli naredni poslovni sporazumi. Ovo je izgleda matrica po kojoj se do sada radilo i na kojoj je zasnovana ekonomska politika.Onda je negde u junu mesecu 2011. godine, podsećam građane otvoren jedan spomenik u Tašmajdanskom parku Hajdaru Alijevu koji je lider Azerbejdžana koji je preminuo 2003. godine, koji je stari komunistički lider Azerbejdžana, koga je onda nasledio njegov sin 2003. godine Ilhan Alijev koji je i danas predsednik Azerbejdžana. Njegov otac je nakon konflikta na Nagorno Karabahu sa Jermenima, uz pomoć vojnog puča je i uspeo je da dođe na vlast. Sin je u nekim izborima 2003. godine na koji postoji senka po izveštajima Svetske organizacije koja prate izbore, došao na vlast i onda je, ja mislim na sramotu građana Beograda i našeg čuvenog pisca kome neću pomenuti ime zato što mislim da i sam ne bi želeo da se to tako desilo, je otvoren taj spomenik uz prisustvo bivšeg predsednika Republike i tadašnjeg gradonačelnika 2011. godine. A onda je to od juna, pratilo sporazum o davanju kredita, očigledno postoji tu neka veza između tog spomenika i kasnijeg davanja kredita.Sama država Azerbejdžan, pošto je bitno, da vidimo ko nam daje kredit, ima 9,8 miliona stanovnika, ima BDP od 54 milijarde dolara. Građani Azerbejdžana imaju prosečnu platu negde u visini 300 dolara mesečno. Minimalna zarada u Azerbejdžanu je negde 81 dolar mesečno. Znači država Srbija je došla do tog nivoa da mora da uzima kredite, odnosno barem se tako prikazuje i to se prikazuje kao veliki doprinos, odnosno jako dobro smo postavili sistem, pa uzimamo kredite od zemalja koje imaju prosečne zarade od 300 dolara po stanovniku.I onda usput potpišemo i taj sporazum nova garnitura koja je danas na vlasti došla na vlast. I onda u tom sporazumu uzimamo kredit od 300 miliona evra za izgradnju 40 kilometara puta. To jeste teška deonica sa tunelima i i u sam ugovor ugrađujemo klauzulu koja kaže da 49% dobara i usluga moraju da dođu iz Srbije, što znači da 51% najmanje 49%, 51% ostavljeno da ode i izvođačima iz Azerbejdžana.Građani se verovatno sećaju, pogotovo stariji, koji su živeli u vreme nesvrstanih.

rast domaćeg BDP. Naravno, što se tiče kompanija koje primaju takve radove, taj dil i ne izgleda baš tako dobro, pošto nijedna infrastruktura ne može da se isplati samo time što se izgradi infrastruktura. Ona se koristi kada govorimo o putevima, nego jako bitna komponenta da kada već uzimate zajam da gradite infrastrukturu, taj sav novac bude potrošen na domaće firme ne bi li se stvarao, odnosno podržao domaći BDP, ne bi imali korist sa te strane od izgradnje infrastrukture.To u Srbiji koliko je ispoštovano? Ne znamo. Zašto ne znamo? Zato što u ovom predlogu zakona da produžimo raspoloživost zajma koji je istakao 4. maja 2016. danas je oktobar mesec a imamo ovaj zakon po hitnom postupku, pošto očigledno se hitnost javila u oktobru. Tu raspoloživost zajma da produžimo na dodatne dve godine.Međutim u samom obrazloženju, odnosno materijalu koji su dobili poslanici, koji treba da daju saglasnost i odobrenje Vlade i ministarstvu da produži ovaj zajam, nit je uključen ugovor koji je potpisala azerbejdžanska firma „Azvirt“ od 7. aprila 2012. godine, da vidimo tačno šta je potpisano između Koridora i te firme. Niti imamo obračun o tome kako su tačno potrošena sredstva do danas, ko je taj novac dobio i za koju robu i usluge je taj novac isplaćen da bi mogli da imamo jednu čistu sliku i da bi onda mogli da glasamo o tome da li je ovaj ugovor dobar za Republiku Srbiju ili nije dobar za Republiku Srbiju.Naravno, potpisani sporazumi su potpisani sporazumi, oni se moraju poštovati, ovaj je istekao pa treba da vidimo da li treba da nastavimo sa ovim sporazumom, da li je on u interesu Republike Srbije. Jer, se već hvalimo sa suficitom, možda bi sami mogli da investiramo taj ostatak, završimo autoput pa da ne bude samo 49% da bude za domaću privredu, nego da bude tih svih 100%, jer to je nešto što bi domaća građevinska industrija sigurno volela da se desi.Umesto toga tražimo samo produžetak, odnosno od ove Skupštine se traži da potvrdi produžetak raspoloživosti zajma, bez jasne transparentnosti, bez jasnog izveštaja koji ovoj Skupštini treba da dokaže da je novac ispravno potrošen, da su se poštovale klauzule ugovora i da je ovaj sporazum u interesu građana Republike Srbije.Recimo mi ne znamo da li je ovo što je potrošeno do sada, a obrazloženje kaže 238 miliona evra, odnosno 79,5% ukupnog iznosa i ovih 37 privremenih situacija da li je zaista 49% svog potrošenog novca otišao na dobra i usluge iz Republike Srbije.Naše iskustvo u prošlosti je da u svim ovim i ovakvim ugovorima bilo da se radi sa kompanijama sa zapada ili sa istoka ili bilo kog drugog dela, pošto zaista to ne bi trebao da bude osnov po kome bi trebali da cenimo neki ugovor, da li su se i koliko su se poštovale ove i ovakve odredbe ugovora.Recimo, kada smo izgradili Mihajlo Pupin, odnosno kada je kineska firma gradila taj most,zaista me interesuje puna analiza koliko je novca otišlo domaćim podizvođačima, koliko je otišlo stranim izvođačima, koliko novca je potrošeno na pojedine radove, koliko je usluga, a koliko robe nabavljeno u zemlji ili u inostranstvu.Svi

i dobar za građane Republike Srbije. Ponavljam, nije pitanje da li treba graditi ovu infrastrukturu ili recimo ovaj put od Beograda do Čačka, ili je potrebno graditi most u Zemunu, nego je pitanje da li je ovo najbolji način da se to uradi, da li je ovo najbolji podsticaj domaćoj privredi i da li je ovo najbolje za građane Republike Srbije.Obično ono što se desi kada imamo strane podizvođače je da ono što dobijaju domaći podizvođači u odnosu na strane izvođače, pardon, ne podizvođače, je da dobijaju mrvice ukupnog troška projekta, da se njihove cene ubijaju, da višak novca ide stranim izvođačima.Često se u ovakvim konstrukcijama dešava i korupcija. Ta međunarodna korupcija je poznata u svetu, gde se prave dogovori i gde se višak novca odliva na račune onih koji u stvari donose odluku da li se neki sporazum prihvata odnosno da li država prihvatiti sporazum ili ne.Znači, jako je bitna transparentnost. Ja bih voleo da iskoristimo ovaj ugovor kao prvi ugovor u kome ćemo imati tu punu transparentnost i jasno videti na šta je novac potrošen, koliko je išlo domaćim podizvođačima, koliko je išlo stranim izvođačima i da to bude dostupno poslanicima pre nego što pristupimo i glasanju zakona koji nam je predložen.Mislimo da je ovakva politika izgradnje infrastrukture duboko pogrešna. duboko pogrešna. Moramo da investiramo u infrastrukturu jer bez nje nema razvoja, nikakvog privrednog razvoja, potrebno je mnogo puteva koji treba da se izgrade, međutim način da se oni grade nije takav da kao zemlja trećeg sveta uzimamo kredite, a onda tim kreditima plaćamo strane izvođače da rade radove kod nas.Takođe, kada ugovorimo ovaj procenat od 49% da budemo sigurni da je taj novac zaista potrošen i završio kod podizvođača u Srbiji i da je plaćena roba u Srbiji.Još jedna stvar je jako interesantna kod ovog zajma, a tiče se odredbi ugovora, odnosno sporazuma koji govore o tome ko plaća poreze, takse, naknade itd. Ugovorom je predviđeno da zajmoprimac plaća sve poreze, sve takse, sve naknade. Ovo jednostavno pogrešan način da se rade stvari.Ono što je Srbiji potrebno je kada radimo neki projekat da se uradi dobra analiza, da se tačno utvrdi koliko bi to trebalo da košta na tržištu po cenama koje su dostupne, tržišne, pa da se sačini tender, raspišu međunarodni tenderi, pozovu svi koji mogu da pruže te usluge da bi dobili i najbolju cenu i najbolji kvalitet.Pošto do sada nikada nismo završili taj posao, odnosno nismo ozbiljno pristupili ovome, nego uvek se do pola to uradi, ne uradi se ispravna analiza, onda ili imamo beskonačna produženja, plaćamo mnogo više, imamo veliki poligon za korupciju ili neki projekti se samo najave a nikad ni ne počnu.Ovo je pitanje ozbiljnosti države, ovo je pitanje uspostavljanja sistema. Ova transparentnost koja je neophodna u svim sferama društva, pa je neophodna i u ovoj oblasti.Problem je danas, naravno, što ovaj zakon predstavlja ministar finansija. Trebao je da bude ovde kada se razgovaralo o Zakonu o porezima, odnosno prihodima lokalne samouprave, a danas je trebala da bude ministarka saobraćaja, koju bi onda mogli da pitamo sve ove stvari. Tako da za samog ministra nemam pitanje, jer većina pitanja se odnosi na ministarku saobraćaja.Ponavljam, saobraćaja.Ponavljam, Srbiji nisu potrebni lesk specijalis zakoni, nije potrebno pravljenje posebnog zakona za svaki pojedinačni slučaj, jer to u stvari govori i građanima i svetu da mi nemamo sistem i da ovo nije pravna država, nego ako hoćete nešto da napravite u Srbiji, u Srbiji, nema sistema, morate da se dogovorite i u neposrednoj pogodbi napravite ugovor koji će onda ratifikovati Skupština. To je naravno duboko pogrešno.Druga stvar, nadam se da ćemo konačno krenuti sa transparentnošću, kad god predlažemo zakone imamo jednu detaljnu analizu o tome koliko nas to košta. U ovom konkretnom slučaju - tačno na šta smo potrošili novac, koliko je novca otišlo stranom izvođaču, za koje radove, za koje usluge, kakva je poreska situacija, ko je platio koje poreze, carine itd, koliko je išlo domaćim podizvođačima za koje radove i za koje usluge.Zbog svega ovoga pokret DJB će glasati protiv ovog zakona. Hvala. Dozvolite samo kratko.Bojim se da na vaše prvo pitanje ne mogu pozitivno da odgovorim pošto je to priroda ovakvih sporazuma. to je uslov ovakvih međunarodnih ugovora koji imaju silu zakona. Oni moraju takvi da se donose. Mi za sada nemamo bolje rešenje. Bilo bi bolje da postoje neki krovni ugovori i da se pojedinačni projekti u okviru toga realizuju.Ovaj način koji mi imamo da Koridori Srbije ili Železnice ili neko drugi se javlja kao u stvari kao investitor, i prima, naše učešće čak prima preko subvencija, to je neka stara praksa koju nismo do sada izmenili. Kod nas u budžetu stoji učešće Železnice u kreditu koji finansira Ruska Federacija se vodi kao subvencija, što je potpuno anahrono. Nije nikakva subvencija, to je učešće države u kreditu, tako i ovde Koridori se javljaju kao investitor i oni preko nas dobijaju sredstva i sami realizuju ovo. Gomila dokumentacije, sve ide preko njih i taj glavni ugovor je između Koridora, u stvari, i azerbejdžanske strane, glavni izvođač je pomenuta firma.Što se tiče vašeg implicitnog, eksplicitnog zahteva za izveštavanje, tu vas potpuno podržavam tražićemo čak i pre donošenja, mi pripremamo jednu uredbu u planiranju investicionih projekata u Srbiji, gde ćemo tražiti da postoji dovoljna dokumentacija od ideje, preko prethodne razrade, izvodljivosti projekata, do finalne, do ocene projekata, izveštavanja o realizaciji za sve projekte, gde ćemo vrlo rado ili cele projekte ili izvode dostavljati Skupštini. To se prihvata kao ideja. Hvala.

važan.Važan je, evo iz kojih razloga. Pre svega ovaj sporazum koji je potpisan 2012. godine, mogu da kažem da obeležava početak jedne uspešne i kvalitetne bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.Ono što je takođe važno jeste da ovaj sporazum, ovaj zajam zapravo, pokriva deo deonice jednog velikog infrastrukturnog projekta koji se u Srbiji završava u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja transporta u Republici Srbiji.Ono što je za socijaliste važno da istaknemo da nije bilo ovog projekta, zapravo ovog sporazuma, projekat izgrade tzv. Koridora 11 u Srbiji ne bi ni počeo.Kada je u pitanju zaduživanje za infrastrukturne projekte koje su pominjale kolege danas tokom rasprave, ja bih ponovila jednu činjenicu, a to verovatno i vi ministre znate, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka obezbeđuju sredstva za velike infrastrukturne projekte uz najpovoljnije uslove, ali isključivo za one projekte koji su evropskog značaja.U našem slučaju u našoj putnoj mreži to je Koridor 10. Autoput E-763 E-763 čija je deonica predmet ovog sporazuma još uvek nema taj značaj, bez obzira na to što povezuje Srbiju i Crnu Goru ova deonica auto puta Beograd – Južni Jadran, je zapravo pravac koji u širem smislu povezuje i Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i morskim putem Italiju. Zapravo, proteže se od Temišvara preko Beograda, Vršca, zapravo Čačka, Požege, Podgorice do Bara i morskim putem do Barija.Sama deonica na koju se odnosi zajam je deonica Ljig- Preljina 40,6 kilometara i sastoji se iz tri deonice. Izgradnja ovih deonica počela je 25. februara 2013. godine, i na samoj trasi nalazi se veliki broj objekata i to pet tunela, 66 mostova, nadvožnjaci ukupne površine 60 hiljada metara kvadratnih, 40 regulacija vodotokova je urađeno, 46 potpornih zidova, izgrađena tri odmorišta i dve petlje Takovo i Preljina.Glavni izvođač ovih radova koji je predviđen ovim sporazumom je građevinska firma „Azbirt“ iz Azerbejdžana, i možemo da ocenimo da tokom realizacije ovog projekta ova azerbejdžanska firma se svakako pokazala kao kredibilan partner, ali i kao prijatelj Srbije.Izgradnjom ovog autoputa aktivirana je i domaća građevinska operativa. Pored azerbejdžanske firme koja je glavni izvođač ovih radova, glavni izvođač ovih radova, radove podizvođača, dobavljača, kooperanata izvodi 101 srpska firma.Poslanička grupa SPS je prilikom usvajanja ovog sporazuma 2012. godine dala punu podršku tadašnjoj Vladi i glasala za ovaj sporazum polazeći od značaja kapitalnih investicija za razvoj Srbije, ali i značaja samog putnog pravca o kome govorimo, budući da je to zapravo najoopterećenija saobraćajnica u Srbiji danas.Svedoci smo da regionalni razvoj svakako u Srbiji danas zavisi od razvoja saobraćajne infrastrukture. Mnoge lokalne samouprave, posebno one koje su pograničnim područjima, najčešće istočna i zapadna Srbija suočavaju se sa odlaskom investitora, zapravo odustajanjem investitora baš zbog nedostatka infrastrukture.Za nas završetak ovog projekta potvrđuje još nešto. To je da je Republika Srbija spremna da obezbedi kontinuitet u realizaciji ključnih nacionalnih projekata bez obzira na ko je te projekte započeo i ja verujem da će i u budućnosti buduće vlade sve projekte koje današnja Vlada pokreće biti u mogućnosti i spremne da realizuju.Ono što nam predstoji jeste pronalaženje novih i efikasnih formi, kreditiranje finansiranja budućih projekata jer oni su zaista neophodni za Srbiju. Izgradnjom i završetkom ovog projekta o kome govorimo danas verujem da će čitava zapadna Srbija krenuti da se razvija i SPS će svakako podržati ovaj sporazum i sve druge sporazume koji su u interesu razvoja Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Katarina Rakić. Izvolite. **Katarina Rakić** Hvala potpredsedniče.Poštovana gospodo iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, danas smo dosta toga čuli najmanje o temi dnevnog reda. Znači, danas se na dnevnom redu ne nalazi ni leks specijalis, ni nešto što je slično autentičnom tumačenju nekog određenog člana zakona.Danas se na dnevnom redu nalazi jedan međunarodni sporazum to sporazum o zajmu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.Sam predmet ovog zajma definisan je u prvom članu zakona koji je danas pred nama, a to je finansiranje izgradnje deonice autoputa Ljig - Boljkovci, Boljkovci – Takovo, Takovo – Preljina. Kao što smo više puta danas u raspravi čuli, iznos ovog kredita iznosi 300 miliona evra od strane Azerbejdžana i osam miliona evra od strane iznosa koji bi Vlada Republika Srbija trebalo da izdvoji izdvoji iz svog budžeta.Što se samog teksta sporazuma tiče, on je prvenstveno bio potpisan 2. februara 2012. godine i stupio je na snagu 3. maja 2012. godine, od tog roka krenuo je da teče rok njegove raspoloživosti koji je zaključen 4. maja ove godine. Izmene ovog sporazuma koje su danas na dnevnom redu upravo treba da dovedu do toga da onaj iznos kredita koji nije iskorišćen do tog trenutak, do 4. maja ove godine, a to je blizu 60 miliona evra koje su ostale neiskorišćene, odnosno 20% kredita, potrebno je da se napravi praktično jedan aneks koji će produžiti rok trajanja ovog kredita.Ono što je jako bitno da se kaže, jeste da ovim što danas činimo ovim izmenama prvenstvenog teksta sporazuma za Vladu Republike Srbije neće se stvoriti apsolutno nikakv trošak. Ukoliko je došlo do greške prilikom izvođenja radova, ova Vlada je utvrdila da će te greške snositi oni koji su i radili na samim deonicama.Što se tiče same deonice koja je predmet ovog sporazuma, sama njena dužina iznosi 40,3 kilometara, na njoj se nalazi 66 mostova i 3.624 metara koja se nalaze ispod tunela. Preciznije, deonica Ljig – Boljkovci jeste dužine 10,72 kilometara, na njoj se nalaze 22 mosta i jedan tunel od 200 metara. Druga deonica Boljkovci – Takovo je dužine 12 kilometara i na njoj se nalazi 12 mostova. Poslednja deonica je deonica Takovo – Preljine, dužine 17 kilometara, na njoj se nalazi 28 mostova i tri tunela koja su ukupne dužine od 1612 metara.Ono što je bitno da se naglasi, jeste kada gledamo u proseku koliko nas je ova deonica koštala, dolazimo do cifre od 7,62 miliona evra po kilometru. Što se tiče same realizacije projekta, znači onoga što je na terenu urađeno, urađeno je ukupno 97%, što znači da je do završetka od 100% ukupnog projekta ostalo jako malo, tako da je svakako predviđeno da se sama deonica otvori, kako je najavljeno, 31. oktobra ove godine.Kao što sam već navela, ukupna vrednost kredita iznosi negde oko 308 miliona, 300 miliona od strane Azerbejdžana i osam miliona koje je Vlada Republike izdvojila iz budžeta Republike Srbije. Naravno da je sporazumom predviđeno da 40% od ukupne vrednosti zajma budu iskorišćeni za dobavljače, odnosno za robu i za one koji budu radili u Srbiji.Ono što ja mogu da kažem, jeste da prema analizi onoga što je do sada urađeno, 101 firma iz Republike Srbije je radila kao podizvođač i prema analizi nije urađeno 49%, nego 70% od ukupnog kredita potrošiće se na stvari, odnosno na dobavljače koji predstavljaju domaće proizvode koji se rade u Srbiji, što znači da je ovaj kredit apsolutno ispoštovan od strane Azerbejdžana.Ono što sam htela da dam kao odgovor mojoj koleginici iz DSS-a, koja je rekla da je „Azvirt“, koji je angažovao podizvođače, angažovao firme koje su apsolutno nove i koje ne postoje, koje su se preko noći osnovale da bi tako radile. Evo, ja ću pomenuti samo neke od njih. To je „Energoprojekt“, „Planum“, „Rako Mitrović“. Meni su ovo jako poznate firme. Složićete se da jako dugi niz godina rade, ne samo u Srbiji nego i širom sveta. Problem u tome jeste što su oni možda navikli da u Srbiji ne odrade posao po kvalitetu kakav su naučili da rade u svetu. Recimo, firma „Planum“ jeste da je imala obavezu da sada popravi grešku koja je uočena, jeste da ima mašine, ali ona je te mašine koristila u Rusiji, zato što je to zemlja koja poštuje standarde i ima standarde. Ranije se u Srbiji prvo nije radilo, a posle toga standardi se nisu poštovali. Ova Vlada, zajedno sa Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, uvela je standarde koji će morati za sada i ubuduće da se poštuju. Tako da, ukoliko se to nekome ne sviđa, zaista nemojte kriviti resorno ministarstvo.Dalje, imali smo od poslanice iz LDP a ništa nije urađeno. Pa, gospodo, ja mogu konkretno za Užice da kažem da je pre neki dan otvorena fabrika, odnosno počela sa izgradnjom Fabrika vode. Znači, vi niste uradili, ne sad, nego prethodnih 30 godina, apsolutno ništa, ne za Srbiju, nego posebno za svoj grad iz koga dolazite. Niste uradili ništa i vi ste poslednji koji trebate nama da držite lekcije da ništa nije urađeno.Ono što ja žalim da naglasim jeste da novac koji se uloži u putnu infrastrukturu praktično se trostruko vrati, što kroz turizam, što kroz transport, tako i kroz privredu. Premijer je u svom ekspozeu naveo da ulaganje u infrastrukturu nije trošak, već investicija za budućnost. Upravo iz ovoga što je premijer rekao ja mogu da zaključim da je ova Vlada, zajedno na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, apsolutno puno uložila u budućnost građana Srbije. Kao prvi primer navešću da je samo u prethodne dve godine izgrađeno 84 kilometra autoputa. Toliko, znači 84 kilometra, nije urađeno za 30 zadnjih godina ukupno. Evo, po samo ovom podatku mogu slobodno da kažem da mi u dosta toga kaskamo za zemljama u EU, ali prema analizi u izgradnji autoputeva Srbija se u ovom trenutku nalazi iznad evropskog proseka.To, naravno, nije sve. U planu ove Vlade i Ministarstva resornog za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu planirano je da se do sredine 2018. godine uradi još 106 kilometara autoputa. Znači, sve o čemu sada govorim su autoputevi. Ovih 106 bili urađeni, odnosno planirani su da se urade na Koridoru 10 i na takav način bila bi kompletirana deonica ka Makedoniji i ka Bugarskoj. Ukoliko se ovakvi planovi ostvare, a verujem da će se prema dinamici koja se radi sada i prema svim planovima koji su do sada ostvareni, ovo će svakako biti dostignuće koje je bez presedana u novijoj istoriji.Međutim, istoriji.Međutim, pored ovoga što sam navela, a to je samo izgradnja autoputeva, u prethodnom periodu, a naravno i u budućnosti, radiće se i na rehabilitaciji puteva. Ono što se godinama unazad nije radilo, to je održavanje puteva i rehabilitacija. Rehabilitacija puteva posebno je važna zbog bezbednosti u saobraćaju. Takođe, 20 godina se akumuliralo nešto loše, a nije se obnavljala putna infrastruktura. Međutim, mi smo u prethodnom mandatu verifikovali sporazume kojim smo obezbedili sredstva, i to u iznosu od 390 miliona evra, za rehabilitaciju puteva. Samo ove godine do leta urađeno je 158 kilometara puta, planirano je u drugoj fazi da se uradi još 67 kilometara puta i to u ovoj godini. U narednih tri godine iz ovih sredstava koje sam navela potrebno je, odnosno planirano je da se uradi još 1100 kilometara puta i to puteva koji su navedeni po prioritetima. Navodim još jednom, ovo je rehabilitacija puteva. Pored onoga što sam u početku rekla, 84 kilometara autoputa urađeno je za samo dve godine i u planu je da se do naredne godine, odnosno do sredine 2018. godine uradi i još 106 kilometara od mojih prethodnih kolega pokazao je jedan brojčanih. Ja moram da naglasim da taj brojčanih nije pokrenula Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem, taj brojčanik nije pomenula Srpska napredna stranka.Zaduživala se Srbija i pre toga, nije problem bio novac, radilo se, ali nisu radili da bi građanima Srbije bilo bolje, radili su tako da bi uglavnom njihovim liderima bilo bolje. Oni su ranije zidali najskuplje mostove na svetu, njihov doprinos za budućnost jesu vile, odnosno kako god ih nazovem, nalaze se na pašnjaku, jesu Heterlend i slično.Ova Vlada tako nešto svakako nije uradila, a pored svih puteva koje sam navela, navešću da je Vlada zajedno sa Ministarstvom infrastrukture i saobraćaja, pored puteva, dosta uradila i za železnicu. Železnica je u prethodnih 30 godina zaista dovedena do jednog stanja na kome je jedva funkcionisala. Imali ste situaciju da je godinama unazad od godišnjeg potrebnog budžeta, da bi železnica bila u jednom normalnom stanju, bez ikakvog ulaganja, ulagano svega 0,8%. Imali smo ovde priču da ministarka Mihajlović ima problem sa Rusima. Ono šta ja mogu da kažem je da je upravo ona ta koja je otvorila kredit za za železnicu, i to upravo iz Rusije, ruski kredit.Takođe, ono što moram posebno da naglasim jeste ono što je urađeno u avio-saobraćaju, naša nacionalna avio-kompanija koju je osnovala ova Vlada za kratak period postala je lider u regionu, a samim tim i naš aerodrom je podigla na jedan svetski nivo.Da ne pominjem sam napredak na Duing biznis listi. Mi smo bili među poslednjima, na 91. mestu. Za veoma kratak period Srbija je napredovala čak 32 mesta i sad se nalazimo na 59. mestu. Međutim, ukoliko nastavimo ovako da radimo, očekuje se napredak za još 20-ak mesta.Sve mesta.Sve ovo što sam navela uradila je ova Vlada za samo četiri godine, a došla je, mogu slobodno da kažem, ne u praznu kuću, nego u kuću koja je bila debelo zadužena i u debelim minusima.Ono što bih mogla da kažem kao predsednica Poslaničke grupe prijateljstva sa Azerbejdžanom jeste da narod Azerbejdžana jeste zaista naš prijateljski narod i oni su to znali zaista mnogo puta i da pokažu. Naravno, želela bih da istaknem ono što su kolege pre mene istakle, a to je da Azerbejdžan nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a ono u šta sam se i ja uverila jeste da je upravo iz Bakua poleteo prvi avion sa pomoći Srbiji kada su Srbiju zadesile katastrofalne poplave 2014. godine. prvi poslao pomoć, i to jednu od u tom trenutku u vrednosti od 400.000 evra, tako da svakako njih možemo smatrati kao prijateljski narod.Iz narod.Iz svega ovoga što sam navela, jako je bitno da danas usvojimo ovaj sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu, pre svega kako bi ovaj posao na kome radimo priveli kraju. Hvala.